**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Prijedlog odluke o postavljanju spomen-biste uzoritog kardinala dr. Franje Kuharića i prvog Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana u Hrvatskom saboru – predlagatelj zastupnik Slaven Letica Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Slaven Letica će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, poštovani zastupniče. Štovani gospodine predsjedniče. Eto u smiraj dana jedna smirujuća tema oko koje nema mislim ni stranačkih ni ljudskih dilema. Dobro, i bili bi pokojnici zadovoljni što u ovom Visokom domu nema puno ljudi. Oni nisu voljeli veliku graju i veći dio života proveli su u usamljenosti sa vlastitim idejama privrženi duboko idejama hrvatske slobode, ljudskoga dostojanstva. Ja ću pročitati tu kratku odluku i onda ću nešto kazati u jednom jednom od njih. Nadam se da će kolega Andrija Hebrang govoreći u ime Kluba HDZ-a biti komplementaran tako da ćemo uštedjeti vaše vrijeme, da ćemo kazati ono što je bitno. «U povodu 15-tne obljenice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske mi zastupnice i zastupnici 5. saziva Hrvatskog sabora odlučili smo da se na prikladnim i počasnim mjestima o kojima odluku treba donijeti posebno stručno povjerenstvo sastavljeno od arhitekata, povjesničara umjetnosti i kipara postave biste ili kipovi koji bi sve buduće zastupnice i zastupnike, goste Sabora i druge saborske posjetitelje i namjernice podsjećale na naše posthumno odavanje priznanja: Prvo, doktoru Franji Tuđmanu, prvom predsjedniku Republike Hrvatske za njegov veliki neupitni doprinos uspostavi, obrani i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske kao slobodne, neovisne i demokratske Hrvatske države. Drugo, uzoritom kardinalu doktoru Franji Kuhariću za velike zasluge za međunarodno priznanje Republike Hrvatske i za dosljedno zalaganje za zaštitu ljudskih prava i primjenu najviših moralnih načela tijekom teških dana i godina rata, okupacije i borbe za oslobođenje naše zemlje te za odlučnu osudu svakog i svih zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih snaga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.» To je sadržaj Odluke. Danas je sretan dan po tome. Govorili smo malo o Marinu Držiću. Govorili smo inače o praksi koja se oživljava zadnjih godina da mi počinjemo njegovati vrednote zahvalnosti i prisjećanja na časne ljude iz hrvatske povijesti. Prije par dana sreo sam jednog profesora matematike koji je otkrio baveći se arheologijom bogatog hrvatskog nasljeđa, jednog čovjeka matematičara koji se zove Feler. Koji je citiran gotovo kao Nikola Tesla, za kojeg ja pretpostavljam vrlo mali broj ljudi u ovom Visokom domu je čuo kao što nisam ni ja čuo. Ima 150 teorema koji se po njemu zovu i potpuno je nepoznat hrvatskoj javnosti. ja ću govoriti nešto malo o doktoru Franji Kuhariću kojega osobno smatram hrvatskim Tomom Morom ili Thomasom Mooreom. Mislim da nije važno samo donijeti puku odluku da se postavi spomen obilježja u ovaj Visoki dom nego moramo osmisliti, osvijestiti i prihvatiti svijest o tome da je pravo i pravedno da se te, ti spomeni stave u ovom Visokom domu. Ja eto govorim možda posljednji put sa ove govornice u ovom sazivu Sabora, a i prvi put sam govorio o doktoru Franji Kuhariću jer sam ako se sjećate bio predložio amandman na prvi državni proračun ove koalicijske Vlade, Vlade HDZ-a da se kao spomen izradi jedna planinska cesta od Sošica do Svete Gere koja bi se također zvala po uzoritom kardinalu doktoru Franji Kuhariću. Predsjednik Vlade i ministar financija su prihvatili taj prijedlog amandmana. On je bio usvojen. ministar Šuker iako mi je u nekoliko navrata obećavao, a to je obećanje osnaživao i ministar Kalmeta nikada tih 14 milijuna kuna nisu osigurali. ta cesta nije izgrađena. To je veliki dug. Ja ne želim od toga praviti nikakve probleme. Ali bi bilo dobro ako HDZ dobije većinu da napravi tu obvezu jer tko živ, tko mrtav. Zašto uzoriti kardinal doktor Franjo Kuharić zaslužuje spomen u Visokom domu? Zato što je uzoriti kardinal doktor Franjo Kuharić naprosto bio uzorit čovjek. Za njega je britanski povjesničar Norman Stone jednom kazao da je na njega osobito ostavio duboki dojam jer je bio mudar, snošljiv, razuman i vrlo pametan čovjek. Dodao je uz to da je Kuharić predstavljao pozitivnu hrvatsku snagu jer je iskazivao sklonost razgovoru i kompromisu. Skromno bi dodao još neke vrline koje su krasile kardinala Kuharića a koje je Norman Stone propustio spomenuti jer ih nije imao prigode i sreće upoznati. Kardinal Kuharić bio je krajnje duhovit, blag čovjek, čovjek neustrašiv, snažne volje, nepokolebljiva karaktera, neuništive vjere i duboke duhovnosti. bilo bi za sve nas i svakog od nas korisno i poučno da nam upravo takav uzoriti čovjek u skoroj budućnosti postane uzorom. Ja ću vašu pažnju usmjeriti samo prema svjetovnim postignućima i poslanju uzoritog kardinala jer nisam stručnjak za bogoslovlje i vrlo malo se razumijem u teologijsko nasljeđe iako sam ga nešto studirao. Ja mislim da je on neka vrsta inačica Thomasa Morrea, glasovitog britanskog ili engleskog pravnika, državnika kojeg je britanski kralj odnosno engleski kralj dao skratiti za glavu, a Sveti otac Ivan Pavao II 2000. godine proglasio svecem zaštitnikom državnika i političara. Franjo Kuharić za razliku od Thomasa ili Tome Morrea koji je morao pisati svoju utopiju koja se nikad nije ostvarila imao je veliku životnu sreću da je sve svoje ideale i narodne ideale uspio dočekati živ: pad komunizma, povratak Hrvata u zajednicu slobodnih svjetskih naroda, ostvarenje Hrvatske države i što je njemu posebice bilo važno proglašenje Alojzija Stepinca blaženim i svetim. Doživio je i da dođe Sveti Otac u Hrvatsku. Od puno razloga koji potkrepljuju ovaj Prijedlog ja ću izdvojiti 5 velikih postignuća životnih i vrlina svjetovnih uzoritog kardinala Kuharića. Prvi je bio otpor svim vidovima totalitarizma. Znači od trenutka kad ga je zaredio Alojzije Stepinac, poslao ga u krvavu kupelj pa do smrti zapravo do 1990. godine on nije samo svjedočio nego je bio mučenik zbog toga što se borio za za autonomiju crkve, za vjeru, za hrvatsku slobodu, za ljudsko dostojanstvo. A u prilogu, u malom prilogu koji sam vam dao vidjet ćete kakve sve je muke prolazio taj prekrasni čovjek, s kakvim tihim tihim mirom, a podsjetit ću samo na jedan dio tog blagosti kardinala Kuharića već u zrelom dobu komunizma kad je bio često pozivam od lokalne UDBA-e na informativne razgovore kao i ostalom i predsjednikovog predsjednikovog Visokog doma. Ovako Juraj Kolarić svjedoči u njegovom razgovoru sa agentom UDBA-e. Kaže njemu udbaš: "Po vašoj vjeri mi koji ne vjerujemo doći ćemo u pakao." "Kako će nam tamo biti?" – pita njega udbaš. On je odgovorio: "To ćete vi vidjeti. Ali ja vam to ne želim. Mi smo dva svijeta. Ja vjerujem u Boga, vi u Boga ne vjerujete. Vi meni želite zlo, ja vama želim dobro. Tako se nikada ne možemo sresti." Znači on je na jedan diskretan način svjedočio svojoj vjeri, ali kao Zagorec je poručio da tom udbašu ne gine pakao. Kad je govorio i počeo sad u teškom vremenima rata je teško sačuvati Crkvu od političkih utjecaja, on je ipak to uspio učiniti, kao što je to učinio u Toma Moore u odnosu na engleskoga kralja. Govoreći '90.-ih godina, zapravo '94. godine on je ovako govorio o odvojenosti Crkve i države. Isus nije sklapao savez ni s jednom zemaljskom moći, ni s Herodovcima, ni s Farizejima, ni s Aducejima, ni sa Zelotima, ni s limskim imperiom. Gotovo da mogu postaviti naše stranke koje bi se mogle identificirati sa tim sektama. On je bio sloboda, istina i on je govorio istinu. Zato ni Crkva ne stvara saveze ni s političkim strankama ni s režimima, a u stvarnosti živi želeći svakom navijestiti Evanđelje. Treći nalog, on se je zalagao za etičnog ratovanja. U čuvenoj propovjedi vojnicima u Mariji Bistrici on je, imate to u zapisu pa neću vam ponavljati, je dao nauk o visokoj etičnosti ratovanja. Zatim je iskazivao bezgraničnu ljubav prema hrvatskoj slobodi, domovini i državi. I konačno, odrješito je osudio zločine, gotovo vapajući prema nebu nakon Ahmića. Tu večer sam bio kod njega u u dvorima gore, primio me je jednom ljekovitom smirenošću. Nakon toga je napisao: "To molim i zaklinjem Hrvate u ime Isusa Krista raspetoga i uskrsloga koliko su Hrvati u Bosni i Hercegovini odgovorni za taj sukob toliko su odgovorni i za svu štetu nanesenu Hrvatskoj i hrvatskom narodu, međunarodnim odnosima i u svjetskim sredstvima priopćavanja. Hrvatska sama žrtva agresija opterećena stotinama tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine među kojima je većina Muslimana, sada je i sama optuživana za krvavi sukob između Muslimana i Hrvata u BiH. Vlada države Hrvatske o tome ima reći svoju riječ. Postoji moralno pravo da čovjek brani svoj život i svoje pravo ali samo u granicama etičkih normi, nikada nije dopušteno činiti zločin protiv tuđeg života, protiv tuđe imovine, protiv dostojanstva drugoga. Stoga mi osuđujemo svaki zločin tko god ga počinio. Tko čini zločin ratuje protiv samoga sebe i navlači Božje prokletstvo na samoga sebe." Neću dalje ponavljati razloge, pričekat ću da kolega Hebrang, ja se pretpostavljam da će on većinu svog izlaganja posvetiti razlozima za postavljanje biste doktora Franje Tuđmana. Ja ću kazati samo jednu anegdotu, osjećam neku vrstu osobne obveze da preložim i postavljanje te biste. U nizu zanimljivih razgovora sa doktorom Franjom Tuđmanom jedan se odnosio na naziv Trga Maršala Tita. Neosporno je da je on znao da je Maršal Tito počinio silne i velike zločine, a bilo je dramatično vrijeme i razgovarajući o tome ne ili da ukloniti taj naziv ja sam se sjetio jednog argumenta koji je on prihvatio. Ja sam rekao gledajte taj kazališni trg uvijek je nosio nazive diktatora. Pa ako ja sam nešto mlađi i ako me sreća podari eto da budem malo duže na životu, a vi uspijete stvoriti hrvatsku državu bilo bi logično da i taj trg dobije vaše ime. I u kasnijim pokušajima nije bilo dovođenja u pitanje te ideje. Bilo bi dobro da taj trg se zove "Kazališni trg", a ovaj mali spomen je možda važniji za doktora Franju Tuđmana da baš ovaj saziv Sabora postavi tu bistu. Moja ideja da se biste postave dolje, desno od stepenica, da bude uzoriti kardinal Franjo Kuharić, kad ljudi idu u restoran, kad idu pušiti i piti da se zaustave na trenutak pred tim hrvatskim Tomom Moorom. A ovo lijevo gdje stoji sada Mislav Bago da bude doktor Franjo Kuharić, tamo prolaze novinari, da razmišljaju malo o hrvatskoj slobodi i hrvatskoj domovini. Hvala vam lijepo. Hvala. Odbor? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava inicijativu kolege Letice jer je to na smjeru naše državničke politike koju podržavamo i mogu reći sa velikim žaljenjem da će ovo biti prva bista pokojnog predsjednika doktora Franje Tuđmana u gradu Zagrebu. To je sramota naše generacije. Ali jedne duge noći '98. godine pročitao mi je pokojni predsjednik pismo koje je dobio od Henrya Kisingera, velikog državnika jednog od rijetkih koji je u to vrijeme razumio probleme mlade hrvatske države. Kisinger je rekao ovako: "Gospodine predsjedniče niti jedan veliki čovjek za svoga života nije dočekao zahvalu svojih suvremenika. Pa tako neće ni vi. Ali budite sigurni povijest će to ispraviti." Pa neka i ova inicijativa bude prvi korak na ispravljanju te nepravde. Ovo je prilika da se podsjetimo uloge dva najveća velikana, dva najčvršća stupa u temeljima hrvatske države, kardinala Kuharića i doktora Franje Tuđmana, pa ću ja pročitao obrazloženje naše potpore ovom prijedlogu. Hrvatska i njezini narodi imali su najveću povijesnu sreću da im je Bog podario dva velikana u najosjetljivijem razdoblju hrvatske povijesti, u vrijeme ostvarenja hrvatskoga sna, višestoljetnoga snaga da dobijemo svoju državu u kojoj ćemo sami odlučivati o svojoj sudbini i u kojoj će se ostvariti ravnopravnost sa ostalim narodima koji Hrvatsku prihvaćaju kao svoju domovinu. Kardinal Franjo Kuharić, rođen 15. travnja 1919. godine u Pribiću kraj Krašića. Njegov životopis je tipičan za vrijeme kada je živio. Nakon završenog Studija teologije, zaređen je u svećenika 1945. godine. Bilo je to olovno doba orgijanja komunističkih zločinaca i to je odredilo okvir njegovog crkvenog ali i svjetovnog života. Komunisti su dva puta na njega pokušali atentat, ali božja ga je volja spasila. Kada su mu provalili u župski ured u Rakovu Potoku i ostavili poruku da će ga mrak pojesti ako ne ode, odlučio je boriti se i svojom hrabrošću i svojom vjerom u Boga ostati i unatoč prijetnji neprijatelja. On je u toj župi proveo punih 19 godina. Zaredio ga je nadbiskup Alojzije Stepinac riječima, poznatom izrekom: "Šaljem vas u krvavu kupelj. Baš kao što je Isus rekao svojim učenicima, šaljem vas kao ovce među vukove.". Bilo je to doba Bleiburga, Križnoga puta, ubijanja i nestajanja civila, žena i djece, doba kada je mrak mržnje ušao u crvene duše. Ali to nije pokolebalo mladog svećenika Kuharića da ustraje u svojoj borbi u kojoj suprotstavlja ljubav protiv mržnje. O tim godinama on će 1991. godine kada je služio misu za maceljske žrtve rekao: "Bila su to strašna vremena. Kada su bila pogažena sva etička načela i sve konvencije koje su uvijek štitile zarobljene i ranjene od nasilja, ideologija mržnje je pokazala kako duboko može pasti čovjek kada mu Bog umre u njegovoj savjesti." Veličina kardinala Kuharića je u tome da je protiv zla uvijek išao blagošću i mirom i bio je pravi učitelj opraštanja. Poznat po svom promicanju kršćanske krijeposti, domoljublja i dostojanstva hrvatskoga naroda, borio se za vjersku slobodu i čast hrvatskoga naroda. Promicao je blagost, ljubav i vjeru, ali i ustrajanje u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa i jedan je od najsjajnijih primjera kako je crkva u Hrvata bila jedini trajni oslonac u očuvanju opstojnosti hrvatskog identiteta. To je posebno dolazilo do izražaja u povijesnim razdobljima orgijanja raznih osvajača hrvatskoga duha, ali i hrvatske slobode i hrvatske zemlje. Tako je i Franjo Kuharić svoje najsjajnije trenutke svoga djelovanja doživio u 90-tim godinama u doba srpske agresije na mladu, tek stvorenu Hrvatsku državu. Kardinal Bozanić o tom razdoblju kaže: "Bio je glas istine i savjesti, osporavan sa raznih strana. To se događalo po pitanjima koja ne mogu biti po ničemu sporna, mislim na njegovo domoljublje, na poštivanje prema drugim religijama, na nesebičnost, za skrb za pravednije društvo, za dostojanstvo čovjeka i obitelji.". A Sveti otac Papa Ivan Pavao II izražavajući sućut vjernicima nakon smrti kardinala rekao je: "Tijekom komunističkog režima, ali i tijekom nedavne hrvatske prošlosti označene stradanjima, zalagao se je svim silama za obranu slobode i dostojanstva hrvatskoga naroda ujedinjujući blagu ljubav s čvrstom postojanošću pastira odgovornoga za svoje stado.". U razdoblju kada je agresor ubijao i palio Hrvatskom, naš kardinal Kuharić sije riječi oprosta. Koliko je snage trebalo smoći u tim trenucima i reći sljedeće: "Ako je moj protivnik i moj neprijatelj spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju Crkvu, ja neću dirnuti njegovu, čuvat ću je. Ako je napustio svoj dom, ja mu ni igle iz njega neću uzeti. Ako je ubio mog oca, sestru, brata, ja neću vratiti istom mjerom nego ću poštovati život njegova oca, njegova sina, brata i sestre.". U tome je Franjo Kuharić bio velik. Snažna duha koji mu je omogućio oprost najtežih zločina i hrabra držanja u najvećoj pogibiji. U najtežim trenucima povijesti bio nam je podrška, nada i utjeha. Svoj duh prema njemu, ali i prema cjelokupnoj crkvi koja nam je pomogla preživjeti to razdoblje, možemo barem djelomično vratiti postavljanjem trajnog obilježja u prostorije ovoga hrama demokracije. Nekoliko riječi o prijedlogu za postavljanje biste doktoru Franji Tuđmanu. Najveći sin hrvatskoga naroda kojega nam je sudbina dodijelila u najtežim trenucima povijesti svakako je doktor Franjo Tuđman. Doktor znanosti, akademik, povjesničar, vojskovođa, političar. Toliko života u jednom jedinom. Po uvjerenju i djelovanju antifašist, u mladosti zbog svojih socijalnih nazora gorljivi komunist. Kao većina hrvatskih domoljuba probudio se iz lažnog sna komunizma kada je sagledao njegovo pravo lice. Razočaran ostavlja sve funkcije, odriče se moći i položaja i odlazi tamo kuda su komunisti slali sve one koji su progledali, u komunistički zatvor, jer njegov je politički grijeh bio velik. Tražio je povijesnu istinu o strašnom razdoblju hrvatske povijesti, o 2. svjetskom ratu, tražio je objektivizaciju loših strana toga razdoblja i postao je najveći neprijatelj komunista jer je težio za istinom, a to mu neki ni danas još ne mogu oprostiti. No, Franjo Tuđman neizmjernho je veći od svojih političkih protivnika. Gradi uporno svoju ideju hrvatske neovisnosti i okuplja istomišljenike. Zato jedini od hrvatskih političara dočekuje spreman početak 90-tih kada se otvara izgledna mogućnost rušenja za Hrvate mračnog i krvavog režima. U tom i takvom režimu koji je iza sebe ostavio stotine tisuća hrvatskih žrtava pobijenih nakon završetka 2. svjetskog rata, stotine ubijenih od udbaške ruke u tuđini, desetke tisuće zatvorenih zbog političkog uvjerenja nije bilo opstanka za hrvatski narod. Franjo Tuđman jedini je bio dovoljno mudar i dovoljno hrabar da na prvim demokratskim izborima ukloni komuniste s vlasti i uvijek je govorio na sastancima prije tog razdoblja, da komunizam može izdržati samo do prvih demokratskih izbora i to je dokazao. No njegova povijesna misija nije stala na tome, jer cilj je bila neovisna Hrvatska država. Govorio bi naša je politika mira i pravde, ali poznavajući našu krvavu povijest, pripremimo se za najgore, pazimo da ne damo ni najmanji povod za rat, ali se za njega pripremimo. I na žalost opet je bio u pravu. Srpska agresija uz pomoć Jugoslavenske armije na mladu i nenaoružanu državu bila je nemilosrdnija od svih agresija u povijesti. Umjesto mirnog razdoblja mlade države dolaze razaranja i rušenja, umjesto uspostave pravnog poretka, ubijanja i mučenja. Ali ovoga puta za razliku od sličnih situacija u povijesti, Hrvatska je imala Franju Tuđmana. Izabrao je mudar put određen njegovim poznavanjem povijesti. Rekao je, ako je povijest učiteljica života, onda ovaj put rat nećemo izgubiti. Zato je okupio sve što je imao i lijevo i desno, zato je ne pomirio, ali primirio sve duboke raskole hrvatskog društva, imobilizirao u obrani svu narodnu energiju. Otpali su samo oni kojima je bila strana i sama pomisao na slobodnu Hrvatsku. Mnogi na tom dugom i teškom putu nisu izdržali. Otpadali su i postajali politički protivnici. To je zato što samo najveći vide dalje i zato ih svaki narod naziva svojim velikanima, a mali koji otpadaju gledaju im u leđa i gomilaju srdžbu, ponekad na kratko okolnosti tim malima dozvole da tom srdžbom zavaraju i sam narod, ali povijest će pamtiti samo velikane. A najveća povijesna vrijednost Franje Tuđmana je to što je sa svojim narodom stvorio hrvatsku državu i zato ga je narod opetovano birao na svim izborima i zato je neporažen ostao sa političke scene. Neki ga pokušavaju pobijediti sada, jer ga nisu mogli za života. Sada kada ga više nema, ali njima je povijesna anonimnost zajamčena. Neizmjerna ljubav prema svom narodu i državi istjerala mu je suzu kada je podizao hrvatski stijeg pred Hrvatskim državnim saborom, tada Državnim sada samo Hrvatskim, a muževne suze nije mogao sakriti niti na komemoracijama svojim poginulim vojnicima. Njegova hrabrost bila je poslovična i za mene osobno to je bila najčešća veza s njim. Sjećam se prosinca '91. kada me slao u Osijek radi državnog legitimiteta Slavonije u slučaju izglednog presijecanja posljednje sjeverne komunikacije, a uputa je završila riječima: "Ako ne uspijemo obraniti posljednju cestovnu komunikaciju za Slavoniju, zapamti izgubili smo rat. Moja je zapovijed u tom slučaju svi se morate vratiti kako god znate preko Mađarske, idemo zajedno izginuti na najbližu bojišnicu, na obližnju Kupu, Hrvati neće ni ovoga puta imati državu, ali će imati još jednog Zrinjskog, a to je zalog da će se država jednog dana ipak stvoriti." Tako govore samo najveći i to je uzor koji obvezuje, ali rat se ne dobiva samo s hrabrošću i domoljubljem, potrebna je mudrost, a ona je iz Tuđmana zračila u svakoj odluci. Mnogi nisu razumjeli njegovu taktiku pregovaranja kada si slabiji, a ratovanja kada imaš premoć, jer samo tako mogao je David pobijediti Golijata. Franjo Tuđman nije uspio samo u jednome, nije uspio na stranu hrvatske ideje o slobodnoj državi pridobiti neke zapadne prijatelje kojima je toliko težio, a od njih je dobivao uglavnom udarce, embargo na oružje, jugoistočne integracije, Dayton, Haag. Politički patuljci opet nisu razumjeli i nazivali su ga izolacionistom, njega koji je prvi u hrvatsku politiku uveo težnju prema zapadu. Iako se danas mnogima otvaraju oči nakon posljednje Haaške presude sretni smo da smo u ratnim vremenima imali čovjeka koji je to prvi shvatio, zato je u tome uspio najviše što je mogao u datim okolnostima. Tuđman je unatoč tome što je Hrvatska bila neželjeno dijete uveo mladu Hrvatsku u Ujedinjene narode i u Vijeće Europe. Uspio je u onome što mu neki danas ne praštaju. U ratu je održao demokraciju, u ratu je stvorio pravnu državu, u ratu je abolirao neprijatelja, u ratu je započeo gospodarski oporavak države, stvorio je temelj svekolikog napretka Hrvatske kojega danas proživljavamo. Omogućio nam je da budemo ponosni koliko i drugi narodi. Priključio je najstariji europski narod društvu onih koji sami odlučuju o svojoj sudbini i zato je najveći. Eto to su razlozi zbog kojih vas molim da podržite ideju o postavljanju biste našim velikanima, njihovim pristalicama da se svako jutro poklone s poštovanjem, njihovim protivnicima da napokon počinju razmišljati, a stranim gostima da vide kako i mi poput tih stranca cijenimo temelje na kojima smo nastali. Hvala.

prije svega Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja će to podržati. Nadam se da će i kolega Linić utjecati na SDP da i oni podrže. Jedan od prvih gesti koje smo mi napravili bio je prema pokojnom Ivici Račanu. Kad smo dobili izbore onda me zvao Račan da nekako olabavimo atmosferu da li bi odigrali partiju tenisa. Ja sam otišao kod Tuđmana, on je rekao kako da ne. Bolje je, kaže, da igramo tenis nego da ih zatvorimo. Tko god završi u zatvoru osvoji vlast u ovoj nesretnoj državi. Znači zahvalio bih se i želio bih da što se tiče HSS-a i ovih stranaka, mislim da će svi podržati. I zahvalio bih se osobno dr. Andriji Hebrangu na vrlo sadržajnom izlaganju, dakako da takva izlaganja ne podnose kritičnost, zato su imala dozu apologije koju ja ne bih I sama ideja da možda se na Trgu sv. Marka koji se nikako ne smije mijenjati u svome nazivu mogla se kip postaviti na mjestu gdje je pokojni predsjednik pustio suzu, međutim to nije područje naše nadležnosti. Mi imamo taj Visoki dom, u njemu smo autonomni, ja bih molio na kraju samo da ako se uhvati, prihvati ova odluka da se zaduži tajništvo da je realizira kako ta odluka ne bi zavisila od političke volje bez obzira tko osvoji većinu u ovom Saboru. Hvala vam svima. Hvala. Zaključujem raspravu.